Tere hommikust, head kolleegid! Alustame Riigikogu täiskogu VIII istungjärgu 7. töönädala neljapäevast istungit. On võimalik üle anda eelnõusid ja arupärimisi. Kristen Michal, palun! Austatud juhataja! Head kolleegid! Annan majanduskomisjoni poolt üle elektrituruseaduse muutmise

Ülejäänud nüansid saab avada siis, kui me seda eelnõu menetlema hakkame. Nii et ma arvan, et keerulisel ajal antakse [sellega] meelerahu ka omavalitsuste juhtidele ja eelarvete koostajatele. Aitäh! Aitäh! Rohkem ei näe ma soove midagi üle anda. Olen juhatuse poolt vastu võtnud ühe eelnõu. Riigikogu juhatus otsustab selle eelnõu edasise menetlemise vastavalt meie kodu‑ ja töökorra seadusele.Head kolleegid, teeme ära kohaloleku kontrolli.

Kohalolijaks pani ennast kirja 63 saadikut. Läheme tänase päevakorra juurde, kuni valitsus veel mikrofone välja pole lülitanud. Esimene päevakorrapunkt on Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu 664 esimene lugemine. Palun siia ettekandega Siret Kotka.

Hea istungi juhataja! Head Riigikogu liikmed! Erakorraline pensionitõus ei ole tavapärane pensionitõus. See eeldab selget poliitilist tahet tõsta pensione rohkem, kui iga-aastase indekseerimisega ette nähakse. Me näeme selgelt, et kunagi Keskerakonna ja Reformierakonna poolt kokkulepitud 20‑eurone erakorraline pensionitõus, mis peaks jõustuma aasta alguses, on ajale jalgu jäänud. On fakt, et toidukorv on aastaga läinud lausa 21 euro võrra kallimaks. See tähendab, et erakorraline pensionitõus ei kata isegi toidukorvi kallinemist ära.

Suhtelises vaesuses olevate inimeste osakaal on aastaga suurenenud lausa üle 30 000 inimese võrra. See tähendab, et üle 300 000 inimese elab vaesuses. Vaeste inimeste osakaal on kasvanud eelkõige just vanemaealiste tõttu. Statistiliselt 82,8% üksi elavatest, aga ka mitte üksi elavatest pensionäridest, kogeb suhtelist vaesust.

Senine pensionitõus ei ole vastavuses energia‑ ja toiduhindade tõusuga. Tänane inflatsioonimäär ei võimalda ainult pensionist ära elada.

Me näeme oma eelnõuga ette, et pensioni baasosa ja rahvapensioni määra erakorraline tõstmine mõjutab 2023. aastal kokku üle üle 321 000 Eesti vanaduspensionäri, soodustingimustel vanaduspensionide seaduse ja väljateenitud aastate pensionide seaduse alusel pensioni saavat inimest, töövõimetuspensionäri ning toitjakaotuspensioni saavat pensionäri. Rahvapensioni määra erakorraline tõus mõjutab üle 3200 inimese toimetulekut.

kolme kuu pension, millest inimene, pensionär, selle aasta jooksul ilma jääb. Ja siit mu küsimus: äkki peaks ambitsioon olema veel kõrgem ja peaks veel rohkem

me oleme tagapool, viie viimase hulgas. Teisisõnu: meie pensionid on ikkagi päris väikesed. Igasugune toetus, selleks et tõuseks meie inimeste sissetulek, on väga oluline. Aitäh Marika Tuus-Laul, palun! Aitäh! Proua Siret! Kuulsime just praegu, et selle aasta lõpuks kaotab iga pensionär inflatsiooni tõttu 1500 eurot. See on ikka päris sünge summa.

kes käis Lääne-Virumaal minu vastuvõtul. Ta rääkis loo, kuidas ta kolm nädalat pidi elama ära kuue euroga. Kuue euroga! See ei olnud päevaraha, see ei olnud nädalaraha, see oli kolme nädala

et jah, ta suutis ära elada sellepärast, et tal olid mingid hoidised tehtud, ja kuna poeg sai tasuta toiduabi, siis poeg andis enda varudest natukene emale, et see saaks ära elada. Aga kas te saate aru, me elame 21. sajandil ja meil on

et iga aasta me tõstame [pensioni] veel erakorraliselt täiendavalt, siis ma näen, et me oleksime selgelt paremad kui Läti või Leedu. Aga selleks peab tööd tegema ja selleks on selgelt vaja poliitilist tahet. Ma loodan, et see poliitiline tahe meie inimesi aidata ja toetada on siin saalis olemas. Mul on kahju, et siin saalis on nii vähe inimesi, aga ma loodan, et sellest hoolimata oma hinges [nad toetavad seda eelnõu] ja kui on vaja lõpuks hääletada selle eelnõu poolt, siis nad tulevad kõik saali ja toetavad seda. Marko Marko Šorin, palun! Tänan, eesistuja! Hea esineja! Pensioniteemat ja pensionitõusu seostatakse tihtilugu ainult vanaduspensionäridega. Minu

energia eest tasumisega on inimestel probleeme. Maapiirkondades on kõige suurem probleem see, mis puudutab küttepuid.

Jaak Aab, palun! Tänan, austatud juhataja! Hea ettekandja! Minu küsimus on selles, kas sotsiaalkomisjonis üldse viimastel aastatel või ka selle eelnõuga seoses on arutatud seda, mis on pikaajaline pensionistrateegia.

väga toetav, et võiks olla selline pensionitõus. Tema retoorika, kui ma õigesti mäletan, oli pigem selline, et kui erakorraliselt tõstetakse, siis pensionärid muutuvad veel vaesemaks.

Maria Jufereva-Skuratovski, palun! Austatud istungi juhataja! Hea ettekandja! Ma arvan, et tegemist on väga olulise ja vajaliku seaduseelnõuga, kuna tõepoolest on vaja pensione erakorraliselt tõsta ja oleks vaja, et see tõus oleks märgatav.

meie riigi heaks ning hoidnud meie rahvast ja meie keelt, siis me peaksime ikkagi väga selgelt näitama seda pensionidega, et nad saaksid normaalselt elada. Indrek Saar, palun!

uue valitsuse, kus olid ka Isamaa ja sotsid, siis tol hetkel oli Reformierakonna jaoks väga tähtis, et nendel peaministriportfell ikkagi selgelt säiliks. Seetõttu oleks võinud, ma arvan, nii Isamaa kui ka sotsiaaldemokraadid panna selgelt lauale, et see 20 [eurot] on vähe ja olgu see 30, 40, 50 või 100 eurot. Ma arvan, et koalitsiooniläbirääkimistel oleks olnud selgelt positiivne tulem, tulem, sest ühel parteil oli selg vastu seina ja soov olla võimul oli nii tugev. Nii et ma arvan, et nende läbirääkimiste erinevused

kui valitsuses olid peaministripartei Keskerakond ning EKRE ja Isamaa. Kas te tuletaksite meelde, mis oli see summa, mis pärast seda erakorralist pensionitõusu pensionäridele laekus, sest lubadus oli 100 eurot,

milline partei on siis olnud võimul. Et te teaksite, siis indekseerimine ja erakorraline pensionitõus Eesti Vabariigis kehtestati alles aastal 2004,

korral. Kui küsida, kes on olnud pensionitõusude otsustaja, siis seitsmest korrast kuuel on olnud Keskerakond juures, kui on pensione tõstetud. Nii et Keskerakond on väga selgelt olnud see partei, kes on võtnud oma eesmärgiks eakate inimeste toetamise ja erakorralised pensionitõusud. Seda on tehtud nii, nagu võimalusi on olnud. Indrek Saar, palun! Aitäh! Lugupeetud ettekandja! Jätkuvalt tunnustan teid püüde eest pensione kiiremini tõsta. Aga teie viide sellele, et sotsiaaldemokraadid oleks võinud selle eest

vastu ja tegi ka siit puldist korduvalt avaldusi, aga mitte midagi ei juhtunud. Olete te tähele pannud, et järgmise aasta eelarves on ette nähtud 40 miljonit, ülejärgmisel aastal 57 miljonit selle jaoks, et lõpuks hoolekandereform ära teha, nii et kõigil inimestel, kellel läheb ühel hetkel vaja hooldekodukohta, oleks see koht ka tagatud, ilma et nende lähedased langeksid potentsiaalselt väga-väga suure rahalise surve alla? Kas teie oleksite selle raha pannud siis pensionitõusu?

on üks võimalus, kuidas kodus ära elada. Nii et need on kaks erinevat suunda, mis toetavad üksteist ja on mõlemad tegelikult vajalikud. Aitäh!

Marko Šorin, palun! Aga kuna Reformierakonna esindaja tuletas meelde Keskerakonna lubadust tõsta pensione 100 eurot, siis protokolli huvides märgin ära, et Reformierakond aastal 2018 ehk eelmiste valimiste ajal, kui meil oli [lubadus] 100 eurot, lubas [tõsta] lausa 200 eurot. Kas te suudate meenutada, kas Reformierakond on teinud kaks korda pikemaid samme võrreldes Keskerakonnaga? Ma arvan, et teie küsimuse sihukene iva oligi selles, et tegelikult Reformierakonna pikk samm ongi olnud see 20 eurot 200 euro asemel. Eks see on see reaalsus. Aga ma tahan öelda, et

Aga siin seletuskirjas on muidugi see matemaatiline tehe tegemata. Kui ma teen selle teie eest, siis see on 115,5 miljonit eurot. Äkki sa ka ütleksid, et me rahanduskomisjonis teaksime, mille või kelle arvelt see ligi 116 miljonit eurot ära võtta, sest sotsiaalmaksust nii palju ei laeku. Idee ei ole halb,

kui on idee ja on tahe, siis leitakse ka rahalised vahendid. Ma olen olnud ka koalitsiooniläbirääkimiste laua taga, kus ma olen oma elus väga selgelt öelnud, et tuleb seda või seda

Sina kindlasti rahanduskomisjoni esimehena tunned eelarvet paremini kui mina, ma olen sellega nõus. Aga ma tahan öelda, et ma tean ka seda, et rahanduskomisjoni esimehena sa juba kauplesid osa raha üle, mis puudutas erinevaid muudatusettepanekuid,

hoiaksid pensionide jaoks. Tundub, et rohkem küsimusi ei ole. Suur tänu ettekandjale! Saame minna kaasettekande juurde. Palun siia sotsiaalkomisjoni esimehe Helmen Küti. Austatud eesistuja! Head ametikaaslased! Sotsiaalkomisjon arutas

Osalema oli kutsutud Sotsiaalministeeriumi [pensioni]poliitika ja piiriülese sotsiaalkindlustuse osakonna juhataja Kristiina Selgis. Muidugi osalesid komisjoni liikmed.

alati pensionitõuse ja tõepoolest on oluline, et inimeste toimetulek oleks parem. Samas toodi välja kõik see, mida juba tegid eelnevad valitsused. Rõhutati üksi elava pensionäri toetuse suurenemist, 50 eurot, mida maksti

need on erinevate valitsuste vastuvõetud otsused, siin saalis on need konsensuse leidnud. Neid Sotsiaalministeeriumi esindaja meile tutvustas ja rääkis need veel üle. Siis esitati küsimus, mis puudutas

aastal oleks see 114 miljonit ja 2025. aastal oleks see 121,5 miljonit. Küsimus oli ka selle kohta, kui palju pension järgmisel aastal indekseerimisega tõuseb ja kui suur saab olema prognooside kohaselt pension 1. aprillist. Kristiina Selgis vastas, et pensioniindeksi prognooside järgi

on keskmine pension 595 eurot, siis 1. aprillist saab see olema 704 eurot ehk pensionitõus on üle 100 euro. Toodi välja ka see, nii nagu ma juba eespool ütlesin, et keskmine pension on tulumaksuvaba. Sotsiaalkomisjon tegi järgmised otsused. Kõigepealt, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda täna, ettepanek esimene lugemine lõpetada ja komisjoni ettekandja on teie ees kõneleja, komisjoni esimees Helmen Kütt. Muudatusettepanekute ajaks on kümme päeva. Aitäh!

seda niinimetatud asendusmäära, mida ma kirjeldasin, et milline on keskmise pensioni suhe keskmisesse netopalka? Ja üks asi on kuskil jäänud pooleli: kui räägiti teise samba reformimisest, siis oli juttu, et selleks, et perspektiivis oleks rohkem instrumente, võiks mõelda tööandjapensioni maksusoodustusest. Kas viimasel ajal on sellest ka sotsiaalkomisjonis juttu olnud, mis puudutab tööandjapensioni? Suur Suur aitäh, austatud küsija! Ma unustasin öelda, et kõik otsused olid konsensuslikud, saan selle protokolli huvides nüüd ära öelda.Lühike vastus sinu küsimusele on see, et sellel koosolekul, kus seda eelnõu arutati, seda teemat ei käsitletud. Natuke pikem vastus on, et seda ei käsitletud ka sel ajal, kui komisjoni juhtis Siret Kotka. Aga kui räägiti sooduspensionide teemast ja tööandjapensionist, siis see teema oli jutuks ja ilmselt tuleb see veel arutelule, kuna on tulemas veel üks eelnõu. Ma arvan, et on mõistlik, et sellel teemal arutelud toimuksid. Kas siis see koosseis jõuab selleni või järgmine koosseis, aga on väga mõistlik, et vaadatakse suuremat plaani. Veel kord: komisjonis olid kõik seda meelt, tõepoolest kõik, et iga euro, mis läheb pensionitõusuks, on oluline ja vajalik. Suur

siin kirjas on. Aga kuna sa oled komisjoni esimees, siis ma küsin, mis sa nüüd arvad. Me lõpetasime selle lugemise ja see on väga tore, aga millal võiks olla teine lugemine? Kuidas sina seda praegu ette näed oma plaani vaadates, kas detsembris veel või jaanuaris või millal? Aitäh!

Dmitri Dmitrijev, palun! Aitäh, austatud aseesimees! Lugupeetud ettekandja! Tihtipeale me viitame siin saalis Euroopa Liidu ühistele väärtustele. Euroopa sotsiaal[kindlustus]koodeks sätestab, et minimaalne pension peab moodustama 40% kodaniku viimasest pensionieelsest sissetulekust. Euroopa Liidu keskmine suhe ulatub viimasest pensionieelsest sissetulekust ligi 65%‑ni. Eestil on siin kindlasti veel pikk tee minna. minna. Iga kord, kui Keskerakond teeb ettepaneku tõsta pensioni, leidub ka neid, kes esialgu seda takistavad ja hiljem püüavad lavastada Keskerakonda süüdi selles, et pension ei tõusnud nii palju, kui oli lubatud või oli plaan. Ma igaks juhuks küsin: kas tehniliselt komisjonis olid esimese lugemise lõpetamise poolt kõik komisjoni liikmed ja oli konsensus või oli hääletus? Ja palun siis täpsustada, kuidas hääletus[tulemus] oli. Aitäh, lugemisel. Aitäh teile küsimuse eest! Täpselt nii, nagu ma ütlesin, täpsustades menetluslikke otsuseid, et kõik otsused võeti vastu konsensuslikult. Sellele, millest te eespool rääkisite, juhtis tähelepanu, mitte küll selle eelnõu menetlusel, aga selle tõi välja pensionäride ühenduste liit

Aivar Kokk, palun! olulist eelnõu toetas. Samas me teame, et riigieelarve kolmas lugemine on planeeritud 7. detsembrile. Kui seda soovida

Suur aitäh selle küsimuse eest! Sellel komisjoni istungil meil tõepoolest sellest juttu ei olnud. Me arutasime seda 25. oktoobril, nagu ma ka eelnevalt ütlesin. Mina tõepoolest ei tea, kas Keskerakond sellise ettepaneku eelarvemuudatuseks tegi, ma tõesti ei tea seda, sest keegi seda ka komisjonis ei küsinud.Mis

Jah, võib-olla oleks seda pidanud küsima, aga komisjonis keegi sellel hetkel ei taibanud seda küsida. Nii et see küsimus meil lauale ei tulnud, küll aga väga selgelt selgitati seda kulu ja maksumust, mida see kaasa toob. Aitäh! Rohkem küsimusi ei ole, asume läbirääkimiste juurde. Marika Tuus-Laul, palun!

saaks, ma arvan, näiteks pool ruumi küttepuidki osta. Kaja Kallase valitsus ei taha ju kalliks [läinud] küttepuude kompenseerimisest kuuldagi. Teate, kui palju on selles saalis sellel teemal küsitud ja öeldud, et kui me pensione tõstame, siis me tõstame seda tööinimeste arvel, tänaste tööinimeste arvel. See on ikka väga asjatundmatu seisukoht. Otse vastupidi: teise sambasse on aastaid võetud [raha] esimesest sambast, mille võrra oleks ju saanud omal ajal tõsta pensione väga palju rohkem. Meie ja Siiri Oviir võitlesime omal ajal selle süsteemi vastu. Me ei olnud küll teise samba vastu, aga selle vastu, et see raha võetakse esimesest sambast. Siin saalis küsiti,

Kindlasti te teate, kui palju aastaid on Euroopas korduvalt meie tähelepanu juhitud Eesti nigelatele pensionidele. Mul on siin üks Euroopa Komisjoni analüüs, mis on terava probleemina välja toonud Eesti pensionäride vaesuse, mis on Euroopa

82,8% ja see on liikunud kahjuks pidevalt tõusujoones. Mõjuriks on suuresti keskmise vanaduspensioni suurus, mis jääb alla suhtelise vaesuse piirile. Selles analüüsis võrreldi ka 2021. aastat 2020. aastaga. Võrreldavad arvud selle aasta kohta tulevad kindlasti väga sünged. Lisaks on Eesti nende riikide hulgas, kelle inimeste eeldatavast elueast moodustab pensionil oldud aeg kõige lühema osa ning tulevikus väheneb see kahjuks veelgi. Kui me vaatame selle aasta ülikõrget inflatsiooni ja lisame siia selle, mis tuleb järgmisel aastal, siis on ka see 100 eurot, mis tuleb järgmisel aastal juurde koos indekseerimisega, küllalt vähe, kui me vaatame kütte‑, kütuse‑, toidu‑ ja elektrihindade tõusu. tõusu. Kui teine sammas vabaks lasti, siis tõepoolest, kuna see oli pensionäridelt äravõetud raha, oleks võinud pensionäridele hoopis hoogsamalt juurde anda, aga seda kahjuks ei soovitud, sest see raha jagati teise sambasse noorematele inimestele. Nagu öeldud, pakub Keskerakond selle eelnõuga välja 50 eurot erakorralist tõusu, aga ka igal järgneval aastal, nagu te kuulsite siin paar päeva tagasi eelnõu

pakume ka seda, et üksi elavate eakate toetus peab muutuma nii, et lähisugulase sissekirjutus või üürnik peremehe elamispinnal ei välistaks toetuse saamist, mida praegu esineb väga palju. Samuti pakume traditsioonilises olukorras lesepensioni, mis on ka välja käidud. Kindlasti veel see, et hooldekodu[koht] võib küll hakata pisut vähem maksma, aga esmase tähtsusega on kodune omastehooldus ja koduteenuse osutamine eakatele. Just see loob tingimused väärikaks vananemiseks. Aga nendele, kes sellest kõigest aru ei saa, toon numbrites välja, et vanaduspensionitele läheb Euroopas keskmiselt 10,8% SKT‑st, Põhjamaades 12–13% ja Eestis vaid 6,5%. Äärmiselt, äärmiselt nigel. Ma arvan, et meie eakad väärivad paremat pensioni. Need inimesed on meie vanaemad, vanaisad, emad, isad ja need oleme meie ise. Pensionärid on oma panuse, omad maksud meie maailma heaks juba andnud, meie kohus on nüüd neile pensioni maksta. Me oleme ju nendele aastaid võlgu olnud. Väga loodame, et see pensioniseadus liigub edasi. Aitäh! Õnne Pillak, palun! Aitäh, hea istungi juhataja! Head kolleegid! Kõigepealt, mul on hea meel, et Marko Šorin on tulnud saali tagasi. Ma just enne vaatasin, et sind ei olnud. Sa juhtisid tähelepanu Reformierakonna lubadusele nelja aastaga 200 euro võrra pensione tõsta. Ma vaatasin just järele. Me oleme kaks aastat olnud valitsuses ja

eurot. 1. jaanuarist keskmiselt vanaduspensionilt tulumaksu maksma enam ei pea. Seda selleks, et praegune pensione maksustav astmeline maksusüsteem ei sööks suurt osa pensionitõusust ära. ära. Keskmise vanaduspensioni tulumaksuvabastus hakkab kehtima ka töötavate pensionäride kohta. Seda on oluline üle korrata, sest olen ka viimaste nädalate ja kuude jooksul kuulnud, et see justkui töötavaid pensionäre ei puudutaks. Puudutab küll. Kõik see saab olema eelkõige tänu ettevõtjate tublile tööle. Kui majandus areneb, siis see on parim garantii, et pensionitõus saab toimuda. On oluline, et Eesti riigi majandus ja rahandus oleks korras,

mitte ainult täna, vaid ka eelnevatel päevadel, viiteid Statistikaameti vaesusuuringule, mis mõni päev tagasi avalikustati. See ütleb tõesti, et et senisest suuremat tähelepanu vajavad üksi elavad pensionärid ja just eriti pisikest pensioni saavad pensionärid. Ma pean silmas seda 10%, kelle pension jääb alla 500 euro, näiteks rahvapensioni saajaid. See, et üksi elavatest pensionäridest elab suhtelises vaesuses 82,8%, on väga terav probleem. See on ka inimlikult väga ebaõiglane.

Teiselt poolt ma mõtlen, et see ei ole ka see koht, kus hakata üksteist üle trumpama. See ei ole võistlus, sellest pensionärid ei võida. 2017. aastast makstav üksi elava pensionäri toetus, mis sel aastal tõusis 85 eurot, 115 eurolt 200 eurole, on kindlasti vajalik tugi neile inimestele. Kuid vanaduses üksi jäänud inimesed vajavad tugevamat tuge, et nad ei peaks muretsema igapäevaste toimingute ega apteegiarvete pärast.

Kas see annab parima tulemuse või peaksime seda muutma, et üksi elavate pensionäride elujärg tuntavamalt paraneks? Või pensionisaajad, kelle pension jääb alla 500 euro – mida me saame nende heaks teha? Ei ole ju mõeldav, et nii väikese pensioni eest jaksaks maksta arveid, osta ravimeid ja siis jääks iga kuu midagi muretuks äraelamiseks.Eelnõu, mida me täna siin arutame, räägib pensionide erakorralisest kasvatamisest. Ma mõistan, miks see ettepanek on tehtud. Jah, iga tõus on pensionäridele oluline. Aga tulles tagasi üksi elavate pensionäride ja väiksema pensioni saajate juurde, kellel on kõige raskem, minu meelest väga oluline, et me hakkaks rohkem mõtlema ja tegutsema selle nimel, et pensioni esimese samba ebavõrdsust vähendada. See on vajalik just selleks, et kõik pensionärid saaksid väärikalt vananeda ja pensionipõlvest rõõmu tunda. Aitäh! Aitäh! Mart Helme, palun! Vabandust! Enne teeme Marko Šorini repliigi. Ma tänan. Kuna mu nime nimetati, siis ma kasutan seda [võimalust] ja juhin tähelepanu, et võib-olla valijad ei peaks laskma ennast tulevastel valimistel ära petta lubadustega, et päike tõuseb igal hommikul.

Aitäh! Mart Helme, palun! Aitäh, härra eesistuja! Ma loodan, et minu kõnet ei katkestata. See, mis siin eile toimus, oli muidugi täiesti pretsedenditu. Pretsedenditu parlamendi sõnaõiguse, mõttevabaduse, sõnavabaduse tasalülitamise katse valitsuse ja peaministri poolt. Olgu see protokolli huvides ära öeldud.Aga miks ma siia tulin? Ma tulin siia sellepärast, et kui te mulle otsa vaatate, siis te ei näe siin mitte lihtsalt Mart Helmet, vaid te näete pensionäri. Ma olen pensionär, nagu mitmed teisedki siin saalis.

Pension 700 ja pluss eurot ei taga tänasel päeval mitte mingisugust jõukat elujärge. See on ju kõigile selge. Veel neli kuni viis aastat tagasi oleks see olnud suurepärane raha, aga mitte enam täna. Seetõttu kõik need jutud, mida siin praegu räägitakse, [räägivad] asjast ühekülgselt. [Räägitakse] sellest, et raha on juurde vaja. Muidugi on raha juurde vaja. Loomulikult olen ma täiesti nõus sellega, et isegi 1000 eurot praeguses inflatsiooni ja hinnatõusu olukorras ei ole mingisugune luksuslik pension.

millele aitab võimendavat vinti peale keerata sõda Ukrainas, oleme me jõudnud olukorda, kus meil on Eestis ümmarguselt 25%‑line inflatsioon ja kõikides eluks vajalikes valdkondades meeletu hinnatõus. Alates halupuust. Jumal hoidku! Eesti pinnast enam kui pool on kaetud metsaga, aga meil maksab halupuu rohkem kui riikides, kus metsa ei ole. Pellet maksab rohkem kui riikides, kus metsatööstust, saetööstust, mööblitööstust ei ole. Miks see nii on? See on väga tõsine küsimus, miks see nii on. Mul nende minutite sees ei ole loomulikult võimalik siin mingisugust suurt analüüsi teha. Aga põhjus on ju väga selge. Põhjus on see, mida me täna kuulsime ja kogesime, kui meil oli fraktsioonis kohtumine turismiettevõtjate esindajatega: kõik on läinud nii meeletult kalliks,

fossiilseid kütuseid. See on administratiivselt täiesti tehtav. Me toome need hinnad alla, inimestele jääb raha rohkem kätte.

tekitame meeletuid sotsiaalseid probleeme, hävitame oma haridussüsteemi ja nii edasi. Aga vaat kui oma inimeste peale jutt läheb, siis saetakse senti, vaat siis ei ole kuskilt raha võtta. võtta. Need nuripidised loogikad tuleb likvideerida, ja uskuge mind, meie pensionäride elujärg paraneb kohe. Seega, head sõbrad, ei ole niisugust asja, et mingit eluvaldkonda oleks võimalik käsitleda kuidagi isoleeritult, et paneme raha juurde ja siis on küsimus lahendatud, et paneme haridusele raha juurde ja küsimused on lahendatud või paneme meditsiinile raha juurde ja küsimused on lahendatud. Ei ole lahendatud! Kui kõik läheb kallimaks, siis raha juurdepanemine leevendab, aga ei ravi. See on nagu siis, kui teil on mädanev haav ja te panete sellele muudkui plaastrit peale, aga mädanik läheb kogu aeg sügavamale ja sügavamale, lõpuks on gangreen ning käsi võetakse otsast ära. otsast ära. Viktor Vassiljev vaatab mulle tõsise näoga otsa, et kas ma tegin midagi valesti. Aga meil on täpselt selline suhtumine: me muudkui paneme plaastrit peale ning mädanik läheb üha sügavamale ja lõpuks on amputeerimine vältimatu. Ma ei tea, mille amputeerimine. [Ilmselt] Eesti rahva äraamputeerimine. Eesti rahvas amputeerib ennast jälle ära: 100 000 inimest Soome ja 100 000 ukrainlast asemele. Noh, see on hukatuse tee, sõbrad, nii ei saa. Kõik on omavahel seotud. Mitte ilmaasjata ei kasutata tuntud ütlust, et liblika tiivalöök põhjustab orkaani kusagil planeedi teises otsas. Täpselt nii ongi, täpselt nii ongi. Nagu zen-budistid ütlevad: juuksekarvaga ookeanilaine

ja kõikide teiste inimeste elujärg. See, mida me näeme praegu Eestis Reformierakonna ülbe ja ühiskonda tasalülitava valitsuse juhtimisel, on ju paralleelselt ka keskklassi häving. Ka keskklass vaesub. Jaa-jaa, Annely Akkermann, keskklass vaesub. Võib-olla Rahandusministeeriumi kõrgest tornist seda ei näe. Ma olen selles kabinetis olnud, ma tean küll, et kõrgelt vaadates näib kõik ilus. Aga kui sa tuled alla, sipelga tasemele, siis on hoopis teine lugu. Nii et, kulla sõbrad, ülbed reformierakondlased, tulge sipelga tasemele ja vaadake, mismoodi elab üks tavaline inimene Eestis, kuidas ta saeb senti, kuidas ta püüab kinni maksta oma laste huvialaringe ja kõike muud taolist. Äkki teil siis natukene tekib ka empaatiat, mis pidi teil olema ju nii suur, et matab enda alla kõik-kõik-kõik, ja selle alt ei ole mitte midagi näha. Aitäh! Aivar Kokk, palun!

Ma arvan, et kõik 101 Riigikogu liiget, kes siin saalis istuvad, tunnevad muret oma vanemate pärast, kes on pensionile jäänud ja püüavad oma väikse pensioniga hakkama saada.Mul Mul on endal hea meel siin olla. Mul õnnestus mingil ajal olla ka sotsiaalkomisjoni esimees. See oli periood, kui me suutsime ära teha üksi elava pensionäri toetuse.

Siin saalis kostis ka jutt, et ei ole ära lahendatud pensioni aastakoefitsiendi teema. Kahjuks on tõesti nii, et enamus inimesi seda ei tea, ja täna jäi mulje, et ka enamik Riigikogu liikmeid seda ei tea, et 2021. aastast on pensioniarvestussüsteem teistmoodi. Kõik inimesed, kes vähemalt täiskohaga töötavad, saavad koefitsiendi 1. Ehk pension koosneb kahest poolest: 50% tuleb sellest, kas sa käid tööl täiskohaga või mitte, ja teine pool pensionist tuleb sotsiaalmaksust,

siis on see pensionäri peretoetus või miski muu. Üksi elava pensionäri toetus oli välja mõeldud just selleks, kui üksi peab kommunaalkulusid maksma.

kui abikaasa peaks minema enne pilve peale. See kompenseerib selle ühelt poolt ära. Teistpidi on see, et selle üksi elava pensionäri toetus oleks igakuine.Aga

Ma tahan öelda, et kõikide teiste komisjonide ametnikud on sama head, et ei jääks mulje, et ainult ühes komisjonis on [head töötajad]. Me rahanduskomisjonis tegime ka selle otsuse, et kui aastaid ei ole hinnatud, siis ma arvan, et nüüd, pärast

siin peaks nii‑ või naapidi tegema, võib-olla saab parema tulemuse täpselt sama raha eest. Edu ja jaksu sotsiaalkomisjonile selle eelnõu menetlemisel! Aga nagu ma enne ka küsimuses ütlesin: kui soovida midagi teha järgmiseks aastaks, siis selleks on küll väga vähe aega jäänud. Aitäh! Aitäh! Rohkem sõnavõtusoove ei näe, sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjon on teinud ettepaneku eelnõu 664 esimene lugemine lõpetada. Esimene lugemine on lõpetatud. Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on käesoleva aasta 24. november kell 17.15. Läheme tänase teise päevakorrapunkti juurde: Vabariigi Valitsuse algatatud kogumispensionide seaduse ja väärtpaberite registri pidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu 711 esimene lugemine. Palun Riigikogu kõnetooli rahandusminister Annely Akkermanni.

Austatud juhataja! Austatud Riigikogu liikmed! Tutvustan teile teise pensionisamba eelnõu, mis loob soovijatele võimaluse suuremate sissemaksete tegemiseks ja lisab seeläbi pensioniks valmistumisse veelgi paindlikkust. Pensionid on meil tagasihoidlikud, lisaraha pensionisüsteemi toomine on vajalik ja see eelnõu võimaldab raha juurde tuua. Teine sammas on jätkuvalt nii kasutajate arvult kui ka vara mahult kõige populaarsem investeerimisvõimalus Eestis. Ka värsked uuringud näitavad, et teist sammast peetakse atraktiivseks säästmise ja investeerimise võimaluseks. See on arvelduskonto ja kinnisvara järel kolmandal kohal. Eelnõu arvestab teise samba laialdast kasutust ja pakub lisavõimalusi teise samba pensioni kogujatele. Kes soovib ja kellel on selleks võimalused, saab oma tulevasse pensionisse senisest rohkem panustada ja valida maksemääraks 4% või 6%. Maksemäära tõstmine on siiski vabatahtlik. Vaikimisi kehtib edasi maksemäär 2%. Maksemäära muutmiseks tuleb pensioniregistri pidajale esitada avaldus ja uus maksemäär kehtib seni, kuni ei tehta avaldust selle muutmiseks. Maksemäära saab muuta kord aastas ja valitud määr kehtib alati vähemalt kalendriaasta. Sotsiaalmaksust tehtavaid kogumispensionimakseid see eelnõu ei puuduta. Sõltumata isiku enda panuse suurusest, kantakse sotsiaalmaksust teise sambasse ikka 4%. Nii ei mõjuta maksemäära valik ka esimesse sambasse kogunevaid pensioniõigusi. Eelnõu on planeeritud jõustuma 2024. aasta 1. jaanuaril. Siis saavad soovijad hakata esitama avaldusi maksemäära tõstmiseks. Kõrgemaid makseid saab tegema hakata alates 2025. aasta jaanuarist. Tänan tähelepanu eest! Ja küsimused. Aivar Kokk, palun!

juurde veel kas 2% või 4%. Kas ministeeriumis oli ka arutelu, et see number võiks veel suurem olla, sest see tegelikult makstakse ju inimese enda palga pealt? Aitäh,

Siis on nii, et rohkem küsimusi ... Aa ei, näe, on. Merry Aart, palun! Aitäh! Lugupeetud ettekandja! Mul on selline küsimus. Mis garanteerib, et see raha, mis sinna kogutakse inimese poolt, seal ikkagi säiliks, et ei juhtuks mingeid, kuidas ma ütlen, mahaarvamisi ega ettearvamisi ega mingeid muid koefitsientidega arvamisi? Kas inimene võib kindel olla, et kui ta sinna kogub, siis tõepoolest see raha tema jaoks seal säilib? Aitäh! Ma olen üsna kindel, et niikaua kui Eestis kehtib demokraatlik õiguskord ja seadusi tehakse siin saalis, pensionifondidest mahaarvamisi ei tehta. Neid saab teha ikkagi üksnes siin saalis

Aga mida veel öelda selle säilimise kohta? Maksed pensionifondidesse on teatud maani kindlustatud või garanteeritud Tagatisfondi kaudu on need kindlasti vägagi tagatud koht, kus oma pensionisääste hoida. Aga mil määral ja missuguse mudeli järgi, seda ma praegu peast ei mäleta.

kui ma enda pensionifonde vaatasin, selle teema korra läbi vaadanud, aga sellest on päris kaua aega. Nüüd on ikkagi küsimused otsas. Aitäh! Saame minna kaasettekande juurde. Palun Riigikogu kõnetooli rahanduskomisjoni esimehe Aivar Koka.

Komisjon langetas järgmised konsensuslikud otsused. Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 10. novembril, teha ettepanek esimene lugemine lõpetada ja määrata juhtivkomisjoni esindajaks rahanduskomisjoni esimees Aivar Kokk ning muudatusettepanekute esitamise tähtajaks määrata kümme tööpäeva ehk 24. november. Aitäh! Küsimusi ei näe. Aitäh! Nagu kuulsite, juhtivkomisjon on teinud ettepaneku eelnõu 711 esimene lugemine lõpetada. Muudatusettepanekute tähtaeg on 24. novembril kell 17.15.

Austatud [ase]esimees! Lugupeetud Riigikogu liikmed! Õiglase ja tõhusa maksukogumise jaoks on olulise kaaluga andmete kättesaadavus, sealhulgas piiriüleselt. Maksuhaldurite koostööd andmete kogumisel ja jagamisel reguleerib Euroopa Liidus halduskoostöö direktiiv. Eelnõuga võtame üle selle direktiivi täiendused, millega peaasjalikult kehtestatakse veebiplatvormide vahendusel teenitud tulu puudutav aruandlus. tegutsevad turul erinevad platvormihaldurid, kes pakuvad platvormivahendusteenust veebilehe või mobiilirakenduse kaudu. See annab kõigile võimaluse platvormi kaudu oma kaupu ja teenuseid Riigil ei ole võimalik ilma maksumenetlust alustamata teada, kes platvormide vahendusel tegutsevad ning kui palju nad tulu teenivad. Platvormihalduritele kehtestatakse seetõttu kohustus esitada kord aastas teavet nende platvormide vahendusel sõlmitud majandustehingute ja müüjate teenitud tulu kohta. Andmeid tuleb esitada kõikide füüsiliste ja juriidiliste isikute kohta, kes on teeninud tulu kinnisvara üürile või rendile andmisega, transpordivahendi rendile andmisega, mõne isikliku teenuse osutamisega või kauba müügiga. Teavet kogutakse mitte ainult Eesti maksukohustuslastest müüjate kohta, vaid ka nende riikide maksukohustuslaste kohta, kellega Eesti vahetab teavet. Platvormihaldurid peavad koguma andmeid jooksva aasta kohta ning esitama need Maksu‑ ja Tolliametile järgmise aasta jaanuari lõpuks. Maksuhaldurid jagavad teavet teiste riikide maksuhalduritele veebruari lõpus. Aruandlus puudutab üksnes neid maksukohustuslasi, kes tegutsevad iseseisvalt platvormihalduri loodud platvormil ja teenivad sel viisil tulu. Ettevõtja tegevus näiteks omaenda e‑poe vahendusel aruandlusega hõlmatud ei ole. Platvormihaldurid peavad hakkama koguma teavet alates 2023. aasta algusest ning esimene aruanne tuleb neil esitada 2024. aasta jaanuaris. Lisaks platvormihaldurite aruandluse [sätetele] täiendati halduskoostöö direktiivi mitmete maksuhaldurite halduskoostööd tõhustavate sätetega. Kaalukamad neist muudatustest on automaatse teabevahetuse laiendamine litsentsitasudele ning ühiste maksuauditite raamistiku loomine. Maksuhaldurid vahetavad omavahel neil olemasolevat teavet. Sellistest andmetest on teabevahetusega hõlmatud töötasu, juhatuse liikme tasu, kindlustussummad, pension, kinnisvaratulu. Siia loetellu litsentsitasu lisamine maksekohustuslastele täiendava aruandluse kohustust ei pane. Ühised maksuauditid on Maksu‑ ja Tolliametile tuttav koostöövorm. Käibemaksualast koostööd reguleeriva Euroopa Liidu määruse alusel on üksikuid ühiseid maksuauditeid juba läbi viidud. Eelnõuga luuakse üksikasjalikum reeglistik ühiste maksuauditite läbiviimiseks, aga ka muude maksukohustuste [täitmise] Need muudatused rakenduvad 2024. aastast. Halduskoostöö direktiivi muudatustele lisaks rakendatakse eelnõuga OECD ja Euroopa Komisjoni mõningaid soovitusi halduskoostöönormide parandamiseks. Neist on kaalukamad muudatused, mis puudutavad aruandluse laiendamist kolmanda samba kindlustuslepingutele ning piiriüleste skeemide aruandlustähtaega. Täiendava kogumispensioni kindlustuslepingud on praegu finantskontodealasest teabevahetusest välistatud. OECD hinnangul on sellistel lepingutel tavapärase investeerimisega võrreldes sama maksurisk. Selliseid lepinguid tuleb seetõttu hõlmata finantskontoalase aruandlusega. Muudatus puudutab ainult mitteresidente. Piiriüleste skeemide alases aruandluses sõltub aruande esitamise tähtaeg sellest, kas teabeandja on skeemi väljatöötaja või sellega seoses nõu [andnud] või abi osutanud isik. Viimane peab direktiivi kohaselt esitama aruande 30 päeva jooksul alates nõu andmisest, mitte skeemi väljatöötamisest. Nende muudatuste rakendamine aitab muuta kohalikku ja rahvusvahelist maksukeskkonda läbipaistvamaks ning mängureegleid võrdsemaks.

ja Rahandusministeerium on seitse aastat eiranud seda, et mõned ettevõtted on kasutanud võimalust maksudest kõrvale hoida, ja nüüd lihtsalt Euroopa Liidu direktiivi ülevõtmisega lõpeb see ära? Kuigi siit majast on korduvalt kutsutud nii maksuameti kui ka Rahandusministeeriumi inimesi komisjonidesse ja palutud, et see maksuauk kinni pandaks, siis siis mõni aeg tagasi maksuameti juht lausa ütles, et ei ole vaja, las platvormi omad võtavad kõik raha endale, nagu nad tahavad, kasumi selle pealt, võib-olla nad siis dividendi väljamaksmisel maksavad [makse]. Aga nad läksid siis teise riiki, viisid oma firmad

Suur tänu intrigeeriva küsimuse eest! Ma muidugi ei usu hästi, et maksuameti peadirektor oleks öelnud, et ei ole vaja kontrollida maksualast käitumist. Ma

lahendada veebiplatvormidel oma teenuseid ja kaupu pakkuvate müüjate andmete kogumist, et neid kogutaks ühtlaselt üle Euroopa ja loodaks ka süsteemid maksuhalduritele, maksuametitele, omavaheliseks teabevahetuseks. See võttis omajagu aega, sest maksuhaldurid töötavad Euroopas erinevate maksuseaduste alusel, nende infosüsteemid seetõttu ka üksteisest erinevad ja nende omavaheline võrdlemine võib olla päris keerukas ja aeganõudev ülesanne. Mis aga puudutab seda, et kõik veebiplatvormiteenuste pakkujad või nendel platvormidel oma kaupade ja teenuste müüjad oleksid automaatselt

deklareerida üüritulu või renditulu kinnisvaralt, töötamist kullerina, ja maksta kõik maksud täiesti ausalt. See kõik on vägagi lihtne ja tehtav. Ma arvan, et suur osa nendest maksudest on deklareeritud ja makstud. Küll aga võimaldab see eelnõu teostada paremini järelevalvet, saada paremini informatsiooni. Eesti puhul on ka nii, et kui jaanuari lõpuks Eestis tegutsevad veebiplatvormiteenuste pakkujad esitavad oma deklaratsioonid, siis maksuametil on tõsine soov korraldada infosüsteemid nii, et need [andmed] kajastuksid juba 2024. aasta veebruarikuus nähtavaks saadavatel eeltäidetud tuludeklaratsioonidel. Eesti maksuamet ja maksusüsteem on maailma tipus olnud juba seitse aastat ja minu arvates on see väärikas jätk arendustööle ja [võimaldab] maailma tipus püsida. Merry Aart, palun! Paljud taksojuhid on öelnud, et nendega tehakse leping niimoodi, et nad on FIE‑d ja maksavad iseenda isikumaksud, mis tähendab seda, et ettevõte lükkab maksud tegelikult inimese kaela, aga oma osaluse,

Kas riigil on põhjendatud ootus, et saadakse õiglaselt maksud kätte, või ei muuda see mitte midagi? Aitäh Aitäh väga huvitava küsimuse eest! Väga oluline teemaasetus. Tõesti, riik saab kindlasti väga palju paremini kätte kuidas seirata kõiki neid isikuid, nii juriidilisi kui ka füüsilisi isikuid ja füüsilisest isikust ettevõtjaid, seda, kui suured on nende tulud, ja saab võrrelda neid [andmeid] nende endi deklareerituga ja siis veebiplatvormide deklareerituga, et kui palju nad neile maksid. Kindlasti paraneb maksuametil ülevaade isikute tuludest, mis vähendab maksuauku. Kindlasti on ka neid inimesi, kes seni ei ole küllalt hoolsalt oma tulusid deklareerinud. Ma arvan, et mingisugune maksulaekumine

Aga mis puudutab FIE‑dest taksojuhte, siis see on konkreetse taksojuhi ja konkreetse platvormi kokkulepe. On täiesti seaduslik, et et ta saab FIE‑na tasu ja maksab ise maksud. Aga on seaduslik ka niimoodi, et ta sõlmib mõne muu võlaõigusliku lepingu ja veebiplatvorm maksab tema eest maksud. On võimalik ka nii, et lepingu teeb osaühing. Ma tahaksin siinkohal veel välja tuua, et Riigikogu menetluses on ettevõtluskonto muutmise regulatsioon,

ja tema ettevõtluskontole kantakse üle summa selle töö eest, mida ta teeb, siis sealt on juba peetud kinni kõik sotsiaalmaksud, nagu see oleks tavaline palk, ja rohkem mitte midagi see taksojuht tegema ei pea.Taksojuht on võib-olla selles mõttes halb näide, et tal on sisendkulud ka, ta maksab autoliisingut või on selle [auto] ostnud, autot peab kindlustama, autot peab pesema, kumme vahetama. Neid sisendkulusid ettevõtluskonto kaudu maha arvestada ei saa. Aga kui ta on jalgsi [töötav] kuller, siis on ettevõtluskonto vägagi sobiv selliste lisateenuste

mitmeid. Aitäh! Rohkem küsimusi ei ole. Läheme kaasettekande juurde. Palun siia rahanduskomisjoni esimehe Aivar Koka. Hea juhataja! Head kolleegid! Rahanduskomisjon arutas oma 25. oktoobri istungil maksualase teabevahetuse seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse (halduskoostöö direktiivi ülevõtmine) eelnõu. Eelnõu tutvustas Rahandusministeeriumi maksupoliitika osakonna nõunik Anneli Valgma. Komisjon tegi konsensuslikud otsused: teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 10. novembril, määrata juhtivkomisjoni esindajaks eelkõneleja, teha ettepanek esimene lugemine lõpetada ja kui esimene lugemine lõpetatakse, siis parandus‑ ja muudatusettepanekute tähtajaks määrata kümme tööpäeva. Aitäh! Aitäh! Küsimusi ei paista. Saan avada läbirääkimised. Aga läbirääkimiste ... Head kolleegid! Austatud minister! Tegelik elu on olnud väga lihtne. 2015. aastal – võib-olla seda ei teata – tolleaegne maksuameti juhtkond otsustas, et platvormi teenindajaga ei pea midagi tegema.

maksmata. Nii majanduskomisjoni kui ka rahanduskomisjoni juhtides olen kutsunud nii Rahandusministeeriumi kui ka maksuameti inimesi komisjoni ja seda teemat arutanud. Iga kord on lubatud see kohe-kohe lahendada, et kohe on eelnõu

Ja nii on see kestnud viimased seitse aastat.Mul on väga hea meel, et Euroopa Liidu direktiiviga tullakse nüüd siia saali ja me saame selle vea ära parandada.

Mul on hea meel, et Annely värske ministrina on saanud seda eelnõu siin kaitsta. Tema kui ettevõtja, ma arvan, mõistab seda kõige paremini. Ma usun, et

On e‑kaubandus, kust ainult Euroopa turgu vaadates, ilma Inglismaata, ilma Ameerikata, ilma Hiinata, jääb tagasihoidlikult öeldes 145 miljonit iga aasta saamata. Eesti ettevõtted

Nemad ei maksa seda [maksu] Eestis, kuigi nad peaksid maksma, kui käive on üle 10 000 euro aastas. See on maksmata. Ja see eelnõu jookseb edasi-tagasi. Me oleme komisjonis püüdnud seda valmis saada, natukene on puudu. Aga ministeeriumi poole peal kuskil seisab.

kui jätta 40 miljonit maksmata, siis maksimumtrahv, mis selle eest võib saada, on 10 miljonit. Ma arvan, et kõik, kes siin saalis on, saavad väga hästi aru, et kui 30 miljonit puhtalt kätte jääb, siis võiks ju jätta maksmata.

Ka ministril on õigus sõna võtta. Palun! Viie minutiga pead arvestama. E‑kaubandus käib veidi paaris muu veebiplatvormiäriga. Meile on teada, et Eesti E-kaubanduse Liit on rahulolematu, kuna nende hinnangul on Eestis oluline maksuauk välisriikidest tellitava kauba käibemaksustamisel. Liit on tellinud analüüsi advokaadibüroost Sorainen, milles hinnatakse, et kogusummas jääb igal aastal tasumata

Välismaiste e‑kauplejate käibemaksustamine toimub põhimõttel, et kui nende müügikäive Eestis ületab 40 000 eurot aastas, peavad nad end registreerima käibemaksukohustuslasena. Alternatiivina on neil võimalik ühineda üleeuroopaliste skeemidega OSS ja IOSS, mis lubavad Euroopa liikmesriikide kauplejatel tasuda kogu liidu käibemaksu oma maksuhaldurile. Mitte kõik e‑kauplejad ei jäta Eestis käibemaksu tasumata. Probleem ei puuduta ainult Eestit, vaid kõiki Euroopa Liidu liikmesriike. Selle lahendamiseks on vastu võetud nõukogu direktiiv 2020/284, millega kehtestatakse makseteenuste pakkujate kohustus edastada kord kvartalis maksuhaldurile andmed piiriüleste maksete kohta. Maksuhaldur omakorda esitab andmed üleeuroopalisse andmebaasi CESOP (Central Electronic System of Payment Information). Direktiiv tuleb üle võtta 2023. aasta 1. detsembriks ja seda tuleb hakata rakendama 2024. aasta 1. jaanuarist. Eesti tegeleb direktiivi ülevõtmisega. Rahandusministeeriumis on koostamisel eelnõu direktiivi ülevõtmiseks, mis tõenäoliselt valmib juba selle aasta lõpuks. Kooskõlastusele saatmine toimub lähipäevadel. Igal juhul on vaja eelnõu vastu võtta 2023. aastal. Direktiivi täitmiseks vajab Maksu‑ ja Tolliamet IT‑arendusicirca1,3 miljonit euro eest ja järgmise aasta riigieelarve näeb selleks ette ka raha. Plaan on sõlmida selleks IT‑arendajatega lepinguid ja alustada töödega järgmise aasta märtsis. Arendusi andmete edastamiseks vajavad ka makseteenuse osutajad. Aga kas see maksuauk on 145 miljonit eurot? See on küsimus. Sorainen on võtnud oma andmed andmebaasist, mis sisaldab ka Eesti inimeste kaardimakseid välismaal elades või reisides, nii et kui kellelgi on Eestis pangaarve, tal on pangakaart ja ta kõik on selle 145 miljoni sees. See ei tähenda, et see maksuauk just nii suur on. Aga igatahes on probleem täiesti olemas ja probleemiga tõsiselt tegeldakse. Jällegi, ka see üleeuroopaline rahvusvaheline maksuauk on Eestil mõistlik sulgeda koostöös teiste Euroopa Liidu riikidega riikidega ühiselt, ühiste meetmetega, ühiste andmesüsteemide kaudu. Aitäh! Sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 732 esimene lugemine lõpetada. Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on selle aasta 24. november kell 17.15. Oleme tänase päevakorra läbi käinud ja istung on lõppenud.